Колеги, уведомявам Ви, че с изтичане на извънредната епидемична обстановка отпада и възможността за дистанционно участие в работата на пленарната зала.

зала. Другото, което също бих искал да Ви информирам, преди да преминем към Програмата за работата на Народното събрание за седмицата, е следното. Както Както знаете, от началото на Народното събрание сме запазили парламентарната практика от Четиридесет и шестото народно събрание по отношение на необходими гласове при всяко гласуване да има 121 участващи. Това не е нормативно закрепено – не се изисква задължително, а се появиха и проблеми с практиката, която сме въвели, поради което

а именно: за да бъде едно предложение прието, трябва да са гласували повече от половината от последно регистрираните или съобразно последната проверка на кворума. Това е, колеги. Колегите, които са били в Четиридесет четвъртото народно събрание, знаят много добре за какво става въпрос. Преминаваме към Програмата за работа на Народното събрание за 6 – 8 април 2022 г. първа сряда от месеца, така че ще започнем с предложенията, постъпили от парламентарни групи по реда на чл. 47, ал. 8 от ПОДНС:

към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services). Вносител – Министерският съвет, продължение. Предложение по чл. 47, ал. 8 от ПОДНС от парламентарната група на ГЕРБ-СДС – Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gеmcorp и IP3 Corporation. Вносители – Десислава Атанасова и група народни представители,

15. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание.

Моля, режим на гласуване за Програмата в частта, предложена от председателя.

което е да бъде включен като точка в дневния ред Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Предложението е недопустимо, тъй като същото предложение е било направено на 23 март 2022 г. и е отхвърлено от пленарната зала.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще прочета: „ДЕКЛАРАЦИЯ на парламентарната група на „Демократична България“ През последните дни се множат свидетелствата за зверствата, извършени от руската армия в Буча и други украински градове. Световното обществено мнение е потресено от кадрите на трупове на цивилни граждани по улиците, от разкриването на масови гробове, от сведения за изнасилвания и изтезания на невинни хора, за масови мародерства от страна на руски военнослужещи. Става все по-ясно, че режимът на Путин извършва военни престъпления, набиращи мащабите на геноцид. „Демократична България“ сурово осъжда клането на цивилни от страна на Русия и настоява България да се включи по-енергично в отпора на цивилизования свят срещу руската агресия в Украйна. Ние настояваме: Първо, България да подкрепи с предоставянето на съдебно-медицинска експертиза разследването на военните престъпления на руската армия, които вече се организират не само от украинските власти, но от ООН, Европейския съюз и други международни организации. като член на Европейския съюз страната ни да подкрепи нови по-сурови европейски санкции срещу Русия. Трето, като припомняме, че като отговор на зверствата в Буча и на други места партньорски страни, като Германия и Франция, изгониха общо 75 руски дипломати, а Литва – руския посланик, настояваме за обявяване за persona non grata на руския посланик у нас Митрофанова, чието поведение напоследък систематично е в разрез с Виенската конвенция за дипломатическите отношения и уронва достойнството на България. Четвърто, България да започне да предоставя на Украйна оръжие и муниции, които да ѝ позволят да се защити срещу руската агресия и съпроводените с нея военни престъпления. Свободата, достойнството и животът трябва да се бранят и отстояват!“

за допълнителни ежемесечни вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от производители на електрическа енергия. Колеги, вече близо 15 дена, откакто сме предложили това решение – мина през комисия. Ако решението беше прието, от месец април нататък в рамките на 6 месеца щяхме да осигурим на правителството рамките на около 2 млрд. 900 млн. лв. приходи, с които трябваше да бъде подпомогнат българският бизнес, общините, старческите домове, училищата, детските градини. Тъй като правителството след нашия призив през последните три месеца не реагира и не направи нищо съществено по този въпрос, дори онзи Законопроект, който предложихте, свързан с изграждането на фотоволтаични системи за собствени нужди на уведомителен режим, също не го вкарвате в залата, по този начин пречите на развитието на бизнеса. Уважаеми колеги, решението е в интерес на всички, защото през последните шест месеца оставихме в ръцете на производителите на зелена енергия 366 милиона необоснована печалба,

на онова, което очаква обществото от нас, и да подпомогнем правителството – вместо да тегли 500 милиона кредити, да му осигурим три милиарда приходи, защото с приемането на мораториума накарахте да не може да пласирате и 500 милиона държавни облигации. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Без да оспорвам по същество предложението, но предложения не могат да се правят устно в пленарната зала за включване на точки в дневния ред. Такива може във вторник до 18,00 ч. да постъпват, които биват подлагани на гласуване. Господин Хамид. Благодаря, господин Председател. Така е, прав сте за процедурата. Предложението на господин Аталай беше към Вас и Вие да предложите на залата, защото като председател на Народното събрание Вие може да предложите на залата и залата да гласува включване по всяко време в дневния ред на нова точка. Това е в правомощията само на председателя на Народното събрание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните секционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.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

Постъпил е Доклад от Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите. Професор Чорбанов, ще ни запознаете ли с Доклада на Комисията? ДОКЛАДЧИК Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, преди да Ви запозная с Доклада, правя процедурно предложение по чл. 43, ал. 2 да бъде допуснат в пленарната зала доцент доктор Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация.

Той отразява постигнатите резултати, основни констатации, изводи и оценки за работата на КЗД, както и някои от важните цели. Особено внимание е отделено на специализираните и разширените заседателни състави. Отчетена е работата на специализираната и общата администрация. Акцентира се и върху международното сътрудничество, взаимодействието с националните институции и реализацията на проекти, по които КЗД е изпълнител и водещ партньор. Доцент Джумалиева заяви, че през 2020 г. условията на пандемия са поставили нови предизвикателства както пред институцията, така и пред гражданите, търсещи защита на своите права, но КЗД не е преустановявала дейността си през целия период на епидемичната криза. Беше подчертана и ролята на регионалните представители за дейността на Комисията. През отчетния период са постановени редица решения с общозначим резултат в сферата на здравеопазването, достъпната архитектурна среда, предоставянето на социални услуги. Те касаят както нормативната уредба, създаваща предпоставки за непряка дискриминация, така и необходимостта от позитивни мерки и еднакви критерии при прилагането на правните норми. Постъпили са 910 жалби и сигнали, образувани са 591 преписки и е оказана независима правна помощ на 1200 жертви на дискриминация. Постановените решения са 728, а самосезиранията са 412. Акцентира се на значимия принос на КЗД за изработването на проект за Национална стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда. Подчерта се, че КЗД четвърта година усилено работи по Националната кампания „Достъпна България“, чиято цел е осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания в България. Законодателството и в частност Законът за защита от дискриминация дават необходимите защити и инструменти, които позволяват на хората с увреждания да водят производства пред КЗД за достъпна среда. среда. КЗД създава специални сертификати за достъпна среда и през 2020 г. от дейностите по оценка на достъпната среда вече има положителни резултати. От началото на кампанията образуваните производства в Комисията са над 1400 броя, постановените решения по кампанията са над 800 броя, над 90 са удостоените със сертификати обекти в столицата и в страната – заради положените усилия и грижи за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания. Доцент Джумалиева посочи редица събития и инициативи на КЗД през 2020 г., свързани с превенцията и защитата от дискриминация. Тя подробно информира за подписаните от институцията споразумения за сътрудничество както на национално ниво, така и с органи на международни организации със сходни сфери на дейност. Считано от месец октомври 2020 г. КЗД официално е член на Европейската мрежа за национални институции за правата на човека. Отбелязани бяха и множеството организирани от КЗД обучителни семинари, кръгли маси и участия в международни форуми по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите е постъпило становище по Отчета от СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация“. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Радомир Чолаков, Андрей Чорбанов, Гюнай Хюсмен, Милен Матеев, Петър Кьосев и Иван Ганчев. Бяха поставени въпроси дали е налице тенденция за промяна на групите на дискриминирани лица, както и на такава за чувствително увеличение на броя жалби в резултат на пандемията от COVID-19. Изразиха се мнения в подкрепа на превантивната и социалната дейност на Комисията, както и на кампанията й за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. Отбеляза се, че е желателно в следващия Отчет да се посочват проблемите в законодателството, за да бъдат своевременно неутрализирани порочни практики. Народните представители се обединиха около идеята, че Отчетът на КЗД за 2020 г. е подробен и показва добре свършена работа. Представителят на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация“ изрази мнение относно сроковете на производството, служебното начало, административнонаказателната и контролната функция на КЗД, както и за необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба. Доцент Джумалиева отговори изчерпателно на поставените въпроси. Беше изяснена подробно процедурата, свързана с производството пред КЗД и обжалването на постановените решения по съдебен ред. Тя отбеляза, че се наблюдава тенденция за появата на нови уязвими групи лица както у нас, така и в Европейския съюз. Това са бременни жени, майки с деца и жени на 50 – 55-годишна възраст, които са с ограничени възможности на пазара По отношение на жалбите, свързани с пандемията и предприетите мерки, доцент Джумалиева поясни, че няма сериозно увеличение на преписките. Председателят на КЗД предостави на народните представители писмен отговор на поставените въпроси в становището на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминацията“.

Откривам дискусията по Доклада, представен от професор Чорбанов, Проекта на Решение, инкорпориран в Доклада, и Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2020 г. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Петров. Благодаря,

Защо го казвам? Защото в този отчет на дейността на Комисията, за съжаление, това, което трябва да прави – да се произнася по жалбите, е застъпено в една много малка част, а по голямата част от Доклада е отделена на това какви меморандуми са били сключени, какви мероприятия и срещи на добра воля са били проведени, на което е отдадена основната роля. Според мен и през 2020 г. Комисията провежда политики, което, за съжаление, не ѝ е вменено от Закона за защита от дискриминация, и е игнорирала основните си задължения по Глава пета от Закона за защита от дискриминация, а именно налагането на принудителни административни мерки по контрола на прилаганите от нея административни актове, а като цяло изпълнението на тези актове, за съжаление, впоследствие бива препятствано, тъй като една голяма част от актовете, които се издават от Комисията, не издържат впоследствие в съда,

пред административните съдилища откази на Комисията да разглежда жалби на граждани и се чудя как работи тази комисия, при положение че българският съд отменя откази за разглеждане на жалби на граждани. Учудвам се как тази комисия – в Доклада няма да го видите, но нейните производства през 2020 г. са изключително бавни и не носят никаква бързина на защитата на гражданите, които подават жалби за защита от дискриминация,

г. е имало изказване на председателя на Комисията пред Европарламента в Брюксел, че управляващото тогава правителство в България е било дискриминирано от протестиращите. Не знам дали е вярно и цитирам само мнението на Слави Трифонов от 29 август в интернет, в което той самият се възмущава и казва, че председателят е взимал заплата от 11 хил. лв. на месец. Не знам дали е вярно, но човекът пита: защо се дава тази заплата?! Считам, че Комисията не извършва дейността, която ѝ е вменена по закон, тя симулира дейност по защита от дискриминация, не помага на гражданите, не разглежда адекватно техните жалби за защита от дискриминация, не провежда контрол по спазването на издаваните от нея актове – една част от актовете, които не са отменени от съда, а са влезли в сила, поради което лично аз няма да подкрепя Отчета на комисията за 2020 г. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики към Петър Петров? Няма. Други изказвания има ли? Костадин Костадинов – заповядайте. Господин Председател, искам да напомня нещо на присъстващите тук в залата, че тази комисия беше създадена преди близо 20 години по европейска директива, защото според директиви от 2000-а и 2002 г. на Европейската комисия във всяка една държава – членка на Европейския съюз, трябва да има национален орган по равенството, каквото и да означава това. По-нататък в документите, които са описани изрядно от брюкселските бюрократи, се коментира това, че в определени държави има случаи на неравно третиране на хора съобразно техния пол, раса, етнос, религия и така нататък, и така нататък и точно поради тази причина трябва да се създаде такъв национален орган по равенството. Само че практиката през последните 20 – да не казвам 20, почти 20 години, откакто съществува тази абсолютно изкуствена структура, която, между другото, е редно да напомним в този момент, че отнема от държавния бюджет 1 млн. 130 хил. лв. Това са пари, които отиват всъщност за издръжката на персонала на Комисията за защита от дискриминация. Видно от отчета на Комисията, тя не се занимава кой знае колко много с активни преписки, с разглеждане на казуси, а по-скоро с един своеобразен банкетен туризъм, конгресен туризъм – и какъвто още искате наречете туризъм, и най-вече в писането на различни видове съобщения и други подобни общувания и общения с подобни на нея организации както в България, така и извън България. Та за милион и 130 хиляди лева ние получаваме една неработеща, паразитна структура, която е създадена по настояване отвън, не защото българското общество има нужда от такава. Ако българското общество имаше нужда от подобно нещо, то щеше да съществува не от 20 години, а доста по-отдавна. Практиката, между другото, през последните 20 години е показала, че случаите, в които са разглеждани наистина, наистина такива неприятни казуси, се броят на пръстите не са двете, а на едната ръка, и всъщност цялата тази институция съществува просто и единствено защото, видите ли, в някои други държави в Европейския съюз има подобни случаи – факт, безспорно, но явно тези държави имат проблеми, които ние нямаме. Редно е да се замислим докога и по какъв начин ще продължаваме да прилагаме изисквания, които се слагат ей така „на алангро“, както казва нашият министър-председател, защото, реално погледнато, това няма никаква връзка с реалните обществени отношения в България. Ако някой човек се чувства дискриминиран, той се обръща преди всичко към съда. Към Комисията за защита от дискриминация от година на година сигналите стават все по-малко и все по-малко, така че ние настояваме тази институция да бъде закрита и ще работим затова тя да бъде премахната, както и много други още такива паразитни структури, създадени, за да осигуряват работа на пенсионирани партийни чиновници, в момента, в който тяхната партия вече не знае къде да им намери работа. Благодаря. Благодаря и аз, господин Костадинов. Има ли реплики към Костадин Костадинов? Настимир Ананиев – заповядайте. Добре мислех да репликирам колегата Петров, но се отказах и след Вашето изказване реших, че може би трябва да се излезе с някаква реплика. Вие казвате всъщност: в България няма дискриминация. Така излиза. Аз мисля, че дискриминация има, за съжаление, по всички по всички линии – и на база пол, и на база сексуална ориентация, и на база религия, и на база етнос, има дискриминация абсолютно по всички по всички направления. Сега вече тук сте много прав и Вие, и колегата Петров, че тази комисия е политизирана и не върши работата, която трябва да върши. За съжаление, повечето регулатори, завещани от ГЕРБ, са в същото положение, но това не значи, че ние трябва да ги закрием всичките само защото нямат експертно и професионално а по някакъв начин са били политизирани. Въпросът е тези комисии да си вършат работата и когато даден човек е дискриминиран, той да знае, че ще получи защита от тази комисия. Да, съдът е с която е нормално да се излезе, но трябва да имаме и такъв работещ орган. В момента не е работещ и аз имам доста оплаквания за за липса и на активност, и на конкретика, и всъщност на защита, защото тази комисия трябва да защитава от дискриминация. Усещането е, че не го прави към момента, но не мисля, че закриването на този орган ще реши проблема, защото по същата логика трябва да закрием едва ли не всеки регулатор в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ананиев. Втора реплика към Костадин Костадинов има ли? Филип Попов – заповядайте. България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Костадинов! Съвсем кратка реплика от моя страна. Първо, не съм съгласен, че Комисията не работи. Напротив, работи и това е видно от Доклада на самата комисия. Има редица производства пред Комисията, касаещи този въпрос с дискриминацията в България, защото в България има дискриминация. Необходим ли е такъв орган в България? Очевидно е необходим. Закриването, това, което Вие искате, е съвсем друг концептуален въпрос. Тук в момента обсъждаме Доклада за дейността на Комисията. Четейки Доклада, виждам, че Комисията е работила и не мога да се съглася, че Комисията назад във времето не е изпълнявала своите функции, цели и задачи. Разбира се, в България много е лесно да се хвърля напрежение или чувство за вина към определени органи, които си вършат работата, но е трудно да се изградят нови или да има нова перспектива и най-лесно е, разбира се, да кажем: те не работят, нека да ги закрием.

Благодаря, господин Председател. Взимам реплика, за да не взимам изказване. Уважаеми господин Костадинов, всъщност причината, която налага Комисията да бъде закрита и която произлиза от нейната неефективна работа – и към Вас, колега Ананиев, това са парите на българския данъкоплатец, за съжаление, които се плащат като разноски от порочните актове на Комисията, които падат в съда. Нещо, което няма да прочетете в Доклада на Комисията, това е колко пари на година – и за тази година, за 2020 г., българският данъкоплатец е заплатил за разноски по дела, които са загубени заради актове на Комисията. Ще дам един много простичък личен пример. Отказ на Комисията от 2020 г. се обжалва пред съответния административен съд. Разбира се, той отменя отказа – разноски, които плаща българският данъкоплатец. Комисията подава недопустима жалба до Върховния административен съд отменят се разноски, на петчленка се подава частна жалба – отменят се разноски. Именно заради всички тези неща, които в Отчета не са подробно описани, се получава така, че по-голямата работа на Комисията е безрезултатна единствено води до задължения, които ги плащам аз и Вие, за съжаление. Това е нашето искане и затова искаме да бъде закрита. Защото, ако се замислите, по-голяма част от случаите, от преписките така или иначе стигат до съда, който, като работи със Закона за защита от дискриминация, се произнася в полза на една или друга страна, която твърди, че е дискриминирана. Затова смятаме, че такъв посредник като тази комисия в сегашния ѝ вид – ако предложите друг вид на комисия, е друга тема на разговор, е безрезултатен, защото защото сметката накрая, като теглите чертата, и тя не е малка, за съжаление, я плащаме ние, българските граждани. Казвам го като човек, който се занимава с материята и затова Ви дадох лични примери. Благодаря Ви, господин Костадинов. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Петров. Заповядайте, господин Костадинов, за дуплика. Една част от това, което щях да кажа като отговор на направените реплики, всъщност току-що беше споменато от Петър Петров. Искам да Ви обърна внимание обаче за нещо друго. Българската администрация е изключително раздута от последните 30 години, което е много парадоксално на фона на това, че населението на България намаля с една трета. Същевременно Същевременно наличието на всякаква такава увеличена административна и бюрократична структура няма абсолютно никаква аргументация, защото до 1989 г. ние имахме командно-административна система, която командваше всеки един аспект на обществото, включително и икономиката. В момента почти не е останало нещо от икономиката, което да е в държавни ръце, а същевременно държавният апарат се разраства и разраства. Структурата на Комисията за защита от дискриминация е направена по чужд образец. Тя е направена, за да съответства на нуждите на западноевропейските общества, където има такъв проблем, където има расова дискриминация. В България няма хора от различни раси обаче, на първо място. На второ място, нашето общество през годините е изградило една уникална толерантност, която

Така че в тази ситуация би трябвало да се зададе въпросът: кому са нужни всички тези паразитни институции? Веднага давам, между другото, пример с една държава като Съединените щати – любима на една част от присъстващите тук, ами там няма Министерство на икономиката, а държавата е с най-мощната икономика в света, няма и Министерство на културата, а същевременно нейната култура е доминираща в световен мащаб. Глобалната култура на практика е доминирана от американската и това е най-силната им страна, това е тяхната мека сила, но нямат Министерство на културата. Можем много да разсъждаваме по тази тема: доколко и до каква степен нашата административна структура в момента съответства на реалните нужди на българското общество или дали тя всъщност не обслужва интересите на политическия елит и на статуквото, което управлява държавата в някаква ситуация, съвсем разделена от интересите на българските граждани, което създава, между другото, и много сериозен вододел и на практика пропаст между българите, от една страна, и уж техните институции, от друга страна. Затова казваме, че Комисията за защита от дискриминация е излишна. Не само защото очевидно и очевадно не работи добре, а защото просто нейният замисъл не е наш, а чужд. Тя е присадена на българска почва и затова не работи, затова никога няма да работи. И ако някой има такъв проблем, защото все пак има и такива случаи – като изключения, разбира се, не може да бъде отречено, но когато някой човек има проблем, той се обръща преди всичко към съда, освен ако евентуално адвокатът му не го посъветва да се обърне към КЗД. Но когато се обърне, както каза Петър Петров, в повечето случаи или има отказ, или впоследствие се оказва, че актовете падат в съда. Неефективна институция, неефективна администрация, просто нейното място е в историята, а нейните документи да отидат в архива и да забравим, че е съществувал такъв паразит в системата на държавната администрация. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Те темите станаха малко много около този отчетен доклад на Комисията и всичките са интересни и важни, между другото. Да взема повод от последните думи на господин Костадинов, че много органи, много служби и всичките обслужващи, или как да кажа, направени по чужда матрица ли, как го казахте, господин Костадинов? Това е факт, това е така. Само че, господин Костадинов, за съжаление, в това Народно събрание няма необходимото концептуално мислене в мнозинството, за да ги обсъди тези въпроси и да започне да ги решава един по един. Надявам се, че когато ГЕРБ се върне в управлението, ще започнем концептуално този път и ще ги решаваме. Защото, вижте, те не са органи на правителството или те не са органи на политическия елит, а те са органи на самата администрация. Тя си ги създава, включително брюкселската администрация, тя ги пази, тя ги отхранва, тя ги отглежда и в някакъв момент аз започвам да се питам: доколко политическата класа не е заложник на администрацията, която всъщност ѝ казва какво да прави? Ще се убедим в много случаи, че това е така.

в дадената сфера. Нали знаете, че добрият съдия е този, който не се забелязва? Колкото повече един регулатор започне да свири, колкото повече един регулатор започва да се намесва в обществените процеси, които регулира, толкова по-лош става и в крайна сметка всички проблеми пак идват тук в парламента. За мен, откровено Ви казвам, добре управлявана или, как да кажа, добре регулирана обществена сфера е тази, в която има тишина, в която няма напрежение. Спомням си началните години на тази комисия, където имах опит като лице, срещу което пускаха жалби – тогава работех в медиите. Дадох си сметка, че има едни обществени групи, господин Костадинов, които искаха да инструментализират и да използват тази комисия като инструмент за натиск върху политическата класа – за това, да се докаже, че в България има дискриминация. Разбирате ли? Логиката беше обратна – Комисията беше замислена като инструмент да се докаже, че в България има дискриминация. Тя трябваше да го докаже. На мен ми се струва, че през последните години тази комисия е проявила изключителна мъдрост, колеги, като всъщност е изпълнявала функцията по-скоро на медиатор, доколкото аз го разбирам, на орган, който успокоява напреженията в дадената сфера, не допуска те да излязат на повърхността и да се превърнат в истински политически проблем, какъвто всеки един от тези въпроси може да стане. Всъщност по този начин тя е помогнала наистина за липсата на дискриминация и за успокояването на общественото мнение в тази сфера. Вие искате ли да има една много активна комисия по дискриминация, която започва да издава присъди на базата на жалби на граждански организации срещу това или онова нарушение? Това ли искаме? Така че аз намирам това, че Комисията специално е установила тишина и спокойствие в тази сфера, за много положително и нещо, което трябва да бъде пазено. В този смисъл ще подкрепя, разбира се, Доклада, както и цялата досегашна дейност на Комисията, която, пак Ви казвам, за мен е в правилната посока – да е тихо. Това ще бъде мнението ми и за всички други регулатори. Виждате, че тези регулатори, в които е много интересно, обикновено създават политически проблем

Фактът, че за близо 20 години не е установила някакви крещящи случаи на дискриминация, е показателен за това колко е излишна. Искам да Ви опонирам за нещо, което Вие самият споменахте, но не го развихте. Много ключово беше това, което казахте, че има граждански организации, които сезират Комисията за защита от дискриминация. В над 90% от случаите, да не кажа близо 100%, не говорим за частни индивидуални жалби само и единствено, защото те в повечето случаи са такива, но зад тях стоят организации – неправителствени организации, финансирани или от Брюксел, или от Вашингтон. Те по този начин осмислят съществуването си. Те така казват: „В България има дискриминация. Ето ние имаме случаи – 1, 2, 3, 5, 10, и помагаме на съответните хора, за да могат те да си търсят правата.“ На практика е създадена една изкуствена административно- грантаджийска екосистема, в която функционират и вегетират едни хорица, наредили се по стълбицата, получаващи пари пари, които идват от чужбина, за да осмислят съществуването им, за да може обаче в определен момент да бъдат активирани, защото това са спящи клетки за влияние. В момента, в който примерно някой реши, натиска копченцето на тези хора, които получават финансирането си от Брюксел или от Вашингтон, и те започват за вдигат олелия до небето как в България има дискриминация и тя е расова, тя е полова, тя е религиозна, тя е не знам си каква и така нататък, и така нататък. Тоест те създават излишен шум, създават излишни несъществуващи проблеми в нашето общество. Ако я няма тази комисия, те самите няма да има вече какво да правят. На практика ще се унищожи цялата им екосистема. Така че всичко, което Вие казахте, на практика беше потвърждение на нашите думи. Не можах само да разбера как стигнахте до заключението, че накрая ще подкрепите Доклада, след като споменахте, че мислите като нас в тази сфера?

и дали са създадени да отговарят на нуждите на българското общество, или са създадени да отговарят на нуждите на българския политически елит? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря. Втора реплика от Филип Попов, а трета – от Настимир Ананиев.

едно обръщение към колегите, които Ви репликираха – да се прочете Докладът и да не се използва един регулатор, една комисия за някакви политически дивиденти. Да, действително част от производствата пред Комисията отиват до съд, но съдебната фаза, всички знаете, че тя, първо, е продължителна, второ, е скъпа за голяма част от хората, които са поставени в условията на дискриминация. Първо, те се обръщат към тази комисия, ако може в самата комисия – в това производство, да се разреши техният дискриминационен проблем. След това вече, за втората фаза – допълнителна защита, се отива на съд. Защо трябва да се премахне първата фаза на защита? Аз не виждам никаква логика в това.

Също така е притеснително, че казвате, че по проблематиките на дискриминацията трябва да е тихо – някой да не чуе, че има някаква дискриминация. Може би за това, защото е било тихичко, от ВЪЗРАЖДАНЕ не са разбрали, че има дискриминация и казват, че 20 години няма проблеми в нашето общество, свързани с дискриминацията?!

Комисията трябва да установи дискриминация, но не трябва да е тихичко. Когато имаме проблеми в нашето общество, трябва да ги назовем. Така че се надявам да вземете дуплика и да кажете конкретно: има ли дискриминация в България по различните направления, които

Благодаря, господин Председател. Господин Ананиев, Вие защо винаги ни разбирате криво?

Аз не мога да Ви отговоря дали има дискриминация в България, защото трябва да съм специализиран орган или да имам някаква специална експертиза. Да, имам най-общо усещане, че има дискриминация към едно определено малцинство, обаче този въпрос е толкова голям, той е толкова грандиозен и общонационален въпрос, че ние няма да го решим с една комисия, нито пък една комисия може да го реши, а той трябва да се решава стратегически в абсолютно всички сфери – образование, култура, икономика, труд, каквото искате. Да си въобразяваме, че една комисия ще се занимава с ромската интеграция или с ромската дискриминация, е абсолютно нелепо. Проблемът е прекалено голям и ние си заравяме главата в пясъка дълги години, защото явно не можем да го решим, защото сме несъстоятелни – всички.

Вие влязохте във властта, видяхте и сега дай да назначим нашите хора по местата. Аз Ви гарантирам, че всичките Ви стремежи и апели към голяма реформа на системата ще спрат в момента, в който заемете постовете. Винаги така става – винаги, за съжаление. нищо, няма нищо. За господин Попов. Ясно е, че разговорът стана общополитически, а не по Доклада. На мен пък ми липсват, колеги, тези общополитически разговори, да Ви кажа. Ние винаги се хващаме за някаква конкретна тема и става конкретен разговор, който обикновено е скучен. Нека да си говорим от време на време и общополитически. Защо пък не?! Така че във всяка от репликите имаше по нещо ценно. Мисля, че взех отношение към тях. Апелирам, колеги, да се разбираме малко повече в това, което казваме, и да не предпоставяме зли помисли – дай сега ще се хвана за една дума, ще я извъртя в устата ти и ще видиш как ще те направя смешен. Недейте, няма никакъв смисъл! Благодаря, господин Чолаков. Предлагам да се придържаме към Отчета на Комисията за 2020 г. Красимир Вълчев – за следващо изказване. Заповядайте, господин Вълчев.

Смея да твърдя, че голяма част от жалбите не бяха от неправителствени организации, които искаха на всяка цена да докажат дискриминация, а бяха от граждани които искаха защита по конкретни въпроси. Разбира се, че работата на един орган може да бъде изкривена малко или повече, но той не трябва да бъде закриван, а трябва да търсим механизмите да се подобри неговата работа. Аз също в тези си функции съм имал бележки към някои решения на Комисията, но като цяло мога да кажа, че Комисията се е опитвала да защити граждани и групи от хора от дискриминация. Ако искаме тя да работи по-добре, по-скоро трябва да погледнем какви насоки да бъдат дадени на дейността ѝ, как да се промени Законът, какви членове избираме в самата комисия за защита от дискриминация. Много пъти съм бил свидетел как някой неволно казва: защита на дискриминацията. Едно от нещата, които съм констатирал при моите наблюдения, е, че не само имаме дискриминация, а имаме политики за така наречената положителна дискриминация. Имаме и примери за предозиране на положителна дискриминация, което се обръща в обратна дискриминация. Едно от нещата примерно, които трябва да се подобрят в Закона за защита от дискриминация, е една по-добра дефиниция на понятието „положителна дискриминация“, къде свършва, и съответно да се направи по-добър опит да се намери балансът между положителна и обратна дискриминация. Иначе на мен ми се иска от Комисията да се вслушат в думите на всички, които говориха по-рано – и господин Чолаков, и господин Костадинов, и господин Ананиев, и господин Ганев. Мисля, че всички те казаха правилни неща, разбира се, някои крайни, но като цяло имаме нужда от този орган и имаме нужда да се подобрява работата му. Да, той е създаден сигурно по чужд модел, но ние преди 30 години направихме институционална трансформация – променихме изцяло институционалната си инфраструктура. Можем да кажем, че половината ни институции са създадени по чужд модел – преди 30 години нямахме Сметна палата, нямахме Комисия за защита на конкуренцията, а нямаше и как да имаме, след като нямахме и пазарна икономика, и правова

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Вълчев, съгласявам се с казаното от Вас, но Вие спестихте според мен нещо, което искам да припомня респективно както на Вас, така и на залата. Първо, Комисията дали има необходимост от нея? Естествено, че има необходимост. Мисля, че това не подлежи на съмнение. Второ, нека и зрителите да чуят, че тази комисия се занимава с всякакви случаи. А дискриминацията се дели на пряка и непряка. Това нещо някой трябва да прецени – каква е дискриминацията. Комисията има правомощия. Комисията има правомощия дори и да събира доказателства, да плаща пътни разноски на свидетели и така нататък. Давам Ви един пример, който смятам, че е важен. Комисията по дискриминация от самото заглавие, много от нас тук може да се изкажат и да дадат своите мотиви, но ще Ви обърна внимание, например, че има случаи на дискриминация – тук съм си извадил, в областта на трудовите правоотношения. Например неравно заплащане. Случай на отказ на индексиране на месечно възнаграждение на служителка, върнала се от отпуск по майчинство.

Това е сериозен мотив, който даже не бива да си помислим в посока да се закрива Комисията. Толкова много и различни случаи има. Тази комисия не само върши своята работа. Даже мисля тук, ако има представител, нека да каже и колко са случаите. Какъв е техният характер? Вие ще добиете реална представа, че тази комисия работи. Това пропуснахте да кажете, господин Вълчев. Иначе съм съгласен с Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ченчев. Има ли втора реплика към Красимир Вълчев? Няма. Желаете ли дуплика, господин Вълчев? Не. Заповядайте, госпожо Председател.

Искам от името на Комисията, първо, да благодаря за критиките и за конструктивния диалог, на който бях свидетел. Разбира се, ние се отнасяме много отговорно към всички критични бележки и ще ги вземем под внимание в бъдещата наша работа. Само искам да кажа и да поставя няколко акцента върху нашата дейност. Знам, че Вие сте много ангажирани, но първо искам да внеса яснота.

активни членове на Европейския съюз. Освен това Комисията е създадена и във връзка с транспонирането на Расовата директива за Република България, където изрично е записано, че трябва да има орган или органи, които да разглеждат тези въпроси. Освен това Комисията за защита от дискриминация съгласно чл. 2 от Закона за защита от дискриминация – целта на Закона, тоест философията на самия закон, е да осигури на всяко лице на територията на България равенство пред Закона, равенство в третирането, във възможностите за участие в обществения живот и ефективна защита срещу дискриминация. Тук искам да подчертая, че ние сме компетентни и разглеждаме жалби и сигнали. Включително се и самосезираме не само за нарушени права на българските граждани. Ние сме компетентни за всички, които имат нарушени права на територията на Република

ние сме се намесвали и сме се самосезирали в случаите, когато е имало проблеми с бежанците на наша територия. Например с недопускането, ще цитирам един наш казус, недопускането на деца бежанци в училище. Ами в момента сме изправени пред същата ситуация. Имаме бежанци, на които ние трябва да окажем не само съпричастност, но нашите институции трябва да работят за осигуряването и обезпечаването на техните права на наша територия. Нали върховенството на закона и правовата държава е именно това.

че една институция трябва да бъде закривана. Да, уважаеми дами и господа, Вие сте компетентни и ние разчитаме на Вас и на Вашите добри идеи да усъвършенстваме дейността на Комисията. Например ще Ви подскажа, че ние имаме проблем например с функционалния имунитет. Добре е членовете на Комисията да имат функционален имунитет. Това се нуждае от изменение и допълнение в Закона за защита от дискриминация. Това е и една от препоръките, които има по отношение на България. Искам да кажа, че ние сме много активни и нашата дейност не е само да гледаме жалби и сигнали. Това е една от основните ни дейности. Винаги сме казвали, че първата наша основна дейност това е превенцията – превантивната дейност. Тоест ние трябва да предотвратим, да информираме обществото, да обучим, ако щете, гражданите, неправителствените организации, учителите в училищата как да не допускат дискриминация. Освен това искам да кажа, че в нашия отчет е записано на страница 50, има точна графика с решенията, които са отменени в административните съдилища. Ами искам да Ви кажа, дами и господа, че това е един изключително малък процент. Да поставя акцент на това, че всички членове на Комисията при формиране на състава на Комисията – не всички са юристи. Въпреки това по-малко от 10% от решенията на Комисията подлежат и са отменени от административните съдилища. Като административен орган българската Комисия за защита от дискриминация издава индивидуални административни актове. Всъщност решенията на Комисията са индивидуални административни актове. Като такива е нормално да подлежат на съдебен контрол. В това няма нищо лошо. Ще поставя акцент. Благодаря и на господин Ченчев, който се е запознал в подробности с нашата дейност, но точно това е важно да се знае. В съда се плащат разноски, такси и така нататък. Докато с решение нашата комисия от създаването си, даже смея да твърдя, ние вземаме решения и всъщност ние покриваме разходите на гражданите, които участват в нашите производства. Защо го правим? Защото ние имаме и социална насоченост. Защото искам да Ви кажа, че има много хора, много граждани, които имат нарушени права. Дискриминирани са, но нямат пари да си платят разноските и да пропътуват разстоянието до седалище на Комисията, за да се явят и лично да защитят правата си. Така че, когато се говори за правомощията, трябва да се види цялата картина. Цялата рамка на нашия закон. В заключение – не искам да Ви отегчавам – искам да кажа, че ние се занимаваме с изключително много значими казуси. Тук не става въпрос, българската Комисия за защита от дискриминация, може да си направите справка, ние каним и всеки един да посети нашата институция, но българската Комисия за защита от дискриминация е активен член от много години на европейската мрежа за органите за равенство. Тоест в почти всички европейски държави има подобни и сродни на нас институции. Многократно, тъй като ние участваме във всички работни групи, ние всъщност участваме активно и във формирането на законодателството в областта на равенството в пределите на Европейския съюз. Искам да Ви кажа, че в много случаи българската Комисия за защита от дискриминация е давана за пример, защото ние сме Комисията, която разглежда най-много признаци – 19 на брой. Тук не разглеждаме само етнос, религия, вяра, пол, човешки геном, политическа принадлежност, образование, обществено положение и така нататък. Освен това тези признаци са дадени неизчерпателно в Закона. Тоест изрично е предвидено, че може и по друг признак, предвиден в друг закон или международен договор, приет и ратифициран от Република България. На последно място искам да кажа: когато говорим за Комисията за защита от дискриминация – не забравяйте хората с увреждания. Ние в момента сме мониториращият и председателстващ орган на Съвета за хората с увреждания. Не забравяйте хората с редките болести. болести. Многократно в годините ние сме се произнасяли за редките болести и в кои случаи правната норма създава неравно третиране. Ние сме и във Ваша подкрепа, на цялото Народното събрание. Защото Вие имате правомощието, когато изготвяте законопроекти, да се обърнете към Комисията за защита от дискриминация, за да кажем предварително и да дадем съвет дали нормата съдържа неравно третиране. Многократно сме давали становища и до Конституционния съд на Република България. Ние много ефективно и много активно работим с всички институции в страната ни. На последно място искам да кажа, че ние създадохме съвместно с Министерството на труда и социалната политика стратегия за предотвратяване и защита от дискриминацията на пазара на труда. Изключително важна и актуална тема. Тя ще става актуална тема и с оглед на хората, които търсят убежище в нашата страна.

Господин Петров, Вие вече правихте изказване обаче. Само по едно е на обсъждане. От Вашата група Вие и господин Костадинов сте правили изказване. Имате още около две минути групата. Заповядайте,

както тук може да се изказва и да издава доклади, които в момента да обсъждаме, е хубаво – въпросната комисия има пълното основание и право – да правят конкретни предложения към промяна в законодателството. Нещо, което нито преждеговорящата като председател на Комисията, нито преди това се е случвало. Имаше множество свързани проблеми и сигнали за дискриминация – през две години извънредни епидемиологични обстановки. Много хора искаха да бъдат защитени от въпросната Комисия. Нещо, което не се случи. Нещо, което най-малкото би трябвало те като независим орган да сигнализират и да дадат сигнал, че има проблем. Това не се случи, пак повтарям. Затова, когато изразходваш милион и 200 хиляди на година за заплати, е хубаво да вършиш доста по-активна работа. А не да приемаш сигнали на грантояди, които се осмислят и цялото им съществуване минава от това да докара даден човек за сигнал. Не, нищо не плащате. Те просто получават субсидии, за да могат след това да обясняват, че България е най-лошото място в Европа, най-дискриминираното и най неприятното място. Вие го институирате това нещо, като мълчите и не говорите. Нещо повече. Пак да повторя: не сте дали нищо конкретно в този парламент или в предишните парламенти да кажете: променете това, за да превърнем България в по-добро място – да не бъдат дискриминирани тези и тези хора. Няма такова нещо. Именно заради това е престъпление милион и 200 хиляди на година да отиват за Вас. 20 години по милион и 200 хиляди – давате ли си сметка колко народни пари сте изхарчили за заплати?

Също няма. Прекратявам дискусията. Колеги, преди да преминем към гласуване, Ви уведомявам, че във фоайето на Европейския кът – това е в източния коридор на първия етаж на Народното събрание, ще бъде открита фотоизложба „Крайречните гори в България“. Изложбата е посветена на Седмицата на гората – 2022 г. Експозицията представя многообразието на крайречните гори на територията на България, които са включени в защитените зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. Всички народни представители са поканени.

колеги, подлагам на гласуване Проекта на решение, предложен от Комисията. Ще изчета отново Проекта, преди да го гласуваме. „Проект! РЕШЕНИЕ по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 40, ал. 5 от Закона за защита от дискриминация РЕШИ: Приема Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2020 г.“

ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Заповядайте, господин Атанасов, да ни запознаете с Доклада. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обществен ред относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 47-254-01-22, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 2 март 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 9 март 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 2 март 2022 г. На заседанието присъства господин Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.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 С предложения законопроект се предлага да се направят някои изменения и допълнения, с които да се конкретизира, че правомощието на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

не е еднократен акт с оглед на значителния брой хора и институции, които Комисията проверява. Беше посочено, че е налице противоречива съдебна практика относно това дали следва Комисията да се произнася с второ и последващи решения с диспозитив „обявява установената и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за конкретно лице при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава“. С предлаганите промени ще се постигне информиране на обществеността относно това за каква част от проверяваните лица в различните публични сфери са налични архивни документи за принадлежност по чл. 25 от Закона. Целта е да се направи публична цялата налична информация относно това в коя сфера на обществения живот са били ангажирани проверяваните лица, като се гарантира публичност, прозрачност и проследимост на информацията. Становище в подкрепа на Законопроекта изрази господин Евтим Костадинов. В последвалата дискусия участие взеха народни представители от всички парламентарни групи. Сформирани бяха две полярни мнения. Едното в подкрепа на тезата, че веднъж произнесла се с решение, с което обявява установена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на дадено лице, Комисията не следва да се произнася с последващо такова решение при постъпило заявление за проверка на същото лице, но в качеството му на В този случай Комисията следва да уведоми заявителя, че лицето има установена принадлежност, като се позове на обявеното си вече решение относно

Другото отстоявано мнение е, че с предлаганите промени се цели да се разреши проблемът относно това дали следва да се произнася с решение Комисията при всяка извършвана от нея проверка.

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 47-254-01-22, внесен от Атанас Атанасов и група народни представители на 2 март 2022 г.“ Благодаря Ви. И аз Ви благодаря, генерал Атанасов. Има ли становище по вносител? Заповядайте, господин Славов Заповядайте, господин Славов, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Със Законопроекта действително се цели преодоляване на една тълкувателна практика във от последните години, една съдебна практика, която беше наложена при председателството на предишния председател на Върховния с неговия челен опит от Академията на МВР, и за съжаление, продължена от настоящия председател на Върховния Тази практика, сегашната практика във Върховния административен съд, е в разрез с десетилетната преди това практика всеки път, когато се извършва проверка и се установи принадлежност, или вече е установена принадлежност

така се изпълнява превантивната роля на този закон. Имайки предвид, че България така и не възприе лустрацията като форма на отношение и преодоляване на тежкото наследство на близкото минало, единствено обявяването на принадлежност към разузнавателните служби на БНА и Държавна сигурност е тази форма на превенция на българското общество в публичния живот да влизат все пак хора без зависимости от тоталитарния режим.

Така например, ако преди 10 години някой е бил кандидат за общински съветник и е бил обявен за агент на Държавна сигурност, сега, ако е кандидат за министър или стане министър, да не бъде оповестяван, защото е обявен преди 10 години. Колеги, кой си спомня, че някой преди 10 години е бил кандидат за общински съветник?! Никой не си спомня. Затова предложението, което „Демократична България“ направи, всъщност е Законопроект, който самата Комисия е разработила и ние подкрепихме от „Демократична България“, е всеки път, когато едно лице е кандидат за заемане на публична длъжност, всеки път, когато заеме такава публична длъжност и има информация за неговата принадлежност към службите на Държавна сигурност и на Българската народна армия, неговата принадлежност да бъде обявена. Така се изпълнява превантивната функция на този закон, така се изпълнява и правото на обществото, на всички нас като граждани да знаем има ли зависимости на хората във висшите етажи на властта от тоталитарното минало, или няма такива зависимости. И още нещо, колеги. Българският парламент всъщност е длъжник на Комисията за разкриване на документите, или накратко Комисията по досиетата, защото тази комисия е с изтекъл мандат. Това, че българският парламент продължава да не изпълнява своята основна функция – да обнови състава на Комисията, за съжаление, е негативен сигнал към българското общество за смисъла от съществуването на този орган. И становището на „Демократична България“ като вносители на Законопроекта е, че ние трябва да продължим да подкрепяме този орган в неговата важна обществена мисия, трябва да подкрепим този орган, включително за изграждане на изследователски капацитет към него, за да може българското общество да се запознава с архивите по системен начин, да е ясно какви неща са се случвали по времето на целия тоталитарен режим, как обществото ни е било подчинено на тази тоталитарна идеология. Затова Ви моля за подкрепа. Въпросът е принципен, не е въпрос на реваншизъм. Въпросът е за ценностен избор, който българското общество направи преди членството си в Европейския съюз, от всички политически сили – отляво, от център, отдясно, този ценностен избор да го препотвърдим, като подкрепим Комисията по досиетата, подкрепим и този законопроект. Благодаря Ви. Благодаря Ви, доцент Славов. Откривам дискусия по внесения законопроект. Петър Петров – за изказване.

и да посочваме кой къде бил завършил. Мисля, че с нищо не помагаме за правоприлагането и съм против това такива думи да се говорят за българските съдии – на първо място. На следващо място, държа да кажа на всички народни представители, че същността на този законопроект е

88 върховни съдии в България с огромен стаж в правоприлагането приеха, че не е необходимо всеки път да се събира целият състав на тази комисия, да симулира дейност и да се произнася с ново решение за един и същи факт, по който вече веднъж се е произнесъл. И вместо когато има ново искане от заявител в тази Комисия, да се провери дали дадено лице е било сътрудник на Държавна сигурност, вместо да се изпрати отговор от председателя на Комисията – едно обикновено писмо, подписано от председателя на Комисията, в което да пише: съобразно еди-кое си решение, на еди-коя си дата, от еди-кое си заседание на тази Комисия лицето е обявено за или е обявено за сътрудник на Държавна сигурност, вместо едно такова обикновено писмо, сега се прави опит с този законопроект да се оправдае наново събиране, наново вземане на решение, тоест да оправдаем работата на тази структура, която, ето, продължавам от предната точка, ние считаме, че е паразитна и че следва да бъде закрита. Та това е същността на този законопроект, уважаеми народни представители. Ние считаме, че вместо да има промяна, а се направят административните процедури по-леки, по-бързи, по-кратки

За съжаление, с този законопроект виждаме само и единствено опит да се създава работа на тази Комисия – нещо, с което аз не мога да се съглася. Какво налага всеки път съгласно този законопроект Комисията да се събира и да взема едно и също решение, при положение че тя не може да вземе различно решение от предходно взетото? Това би било прецедент. Защо е необходимо? Ами не е необходимо. Никой няма да излезе тук и да ми каже каква е необходимостта за пореден, за трети или за двадесети път да се събира Комисията и да взема решение с един и същи диспозитив! Крайно време е тази Комисия да бъде закрита, да бъде създаден един архив или един институт, както предлагаха някои колеги, и там всеки, който иска да направи справка, да си направи справка, а не да поддържаме n на брой членове на тази Комисия, да плащаме заплати от българските данъкоплатци, за ни уведомяват за n-ти път за едно и също нещо, за което вече веднъж са взели решение. Е, това не го разбирам, уважаеми народни представители. Нека някой да излезе и да го обясни. Именно поради това не бихме подкрепили този законопроект, защото смятаме, че е абсолютно безсмислен. Нещо повече,

Бърза реплика, господин Председател. Уважаеми господин Петров, ние обсъждахме този въпрос в Комисията и мисля, че се съгласихме там, че става дума в крайна сметка за една съвсем дребна редакция на Закона, която трябва да позволи да се случва именно това, което Вие казвате – да не се събира Комисията всеки път и да взема решение, както пише в Закона, за случаи, за които вече е взела решение, а просто с едно писмо на председателя да бъде уведомяван съответният запитващ, че дадено лице има или няма принадлежност към органите. Може би редакцията на предложения законопроект е малко несръчна, но се договорихме, че между първо и второ четене ще направим нужните редакции, така че точно да бъде изяснен смисълът на това, което искаме да направим, а именно с едно писмо на председателя, без да е необходимо да се събира Комисията, да бъде облекчена процедурата, да бъде удовлетворен общественият интерес и в никакъв случай – не да се прави заобикаляне на Върховния административен съд, а точно обратното – да бъде изпълнено точно неговото решение. Това, което съдът иска, ние да го постигнем с една дребна законодателна промяна. Колкото до закриването на Комисията, мисля, че Вие имате такава точка в дневния ред и тя ще бъде гледана по-нататък. Пак искам да кажа, колеги, концепцията за административна реформа трябва да бъде концепция. Нека да не разсъждаваме така на парче – дайте да закрием този орган, дайте да закрием онзи орган, защото не ни харесва или защото сегашният председател не ни харесва, или някой член и защото ни дразнят. дразнят. Ако има съзнание, ако има воля в този парламент, това е много дълъг процес, аз съм склонен да участваме и да помагаме в този процес, но нека да го мислим концептуално, за да не правим някакви такива, как да кажа, прибързани изказвания, не дай си боже, прибързани изпълнения. Нашата група в Комисията подкрепи Проекта, надявам се, че и сега ще го подкрепи. Между първо и второ четене ще направим нужните редакции, така че да се постигне целта на Закона. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Господин Славов, заповядайте за втора реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Петров, разбира се, няма как да се съглася с Вашето изказване поради няколко принципни основания. На първо място, по Конституция Народното събрание е законодателният орган. Ние приемаме съобразно публичния интерес закони, които съдът прилага, и само когато възникне противоречива съдебна практика,

през годините си е променил практиката, което е наложило тълкувателното решение, ние като законодатели – именно от гледна точка на публичния интерес. А какъв е този публичен интерес? Да има прозрачност на процесите по назначение на висшите етажи на властта, да е ясно има ли обвързаности с близкото минало и с тоталитарните служби, да има отчетност. От гледна точка на този публичен интерес е направено законодателното предложение. Това не е навлизане в компетентността на съдебната власт или някаква подмяна на волята на мнозинство съдии във ВАС. Ние законодателстваме от гледна точка на публичния интерес

Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Считам, че общественият интерес налага ние да не приемаме законопроекти, които единствено целят да създадат работа на една административна структура, когато това е безсмислено.

не мога да защитя подобен законопроект. Нека те да бъдат представени – тогава, разбира се, ще седнем да ги обсъдим и в Комисията, и в пленарната зала. Но пак казвам, същността на този законопроект, както беше съобщено и от колегата Славов, първоначално цели да заобиколи това Тълкувателно решение № 12 на

мнения по него. Да, ние като законодателен орган следва да приемаме законопроекти, които евентуално при противоречива съдебна практика да бъдат тълкувани, но когато имаме ясно и категорично тълкуване на Закона, считам, че не е необходимо веднага след това да тръгнем да го променяме,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще започна с благодарност към колегата Славов за това, че той ни напомни какъв е нашият дълг към Комисията – нека да я наричаме за краткост – по досиетата, защото наименованието ѝ е ужасно дълго и трудно за произнасяне. Комисия, която година и половина стои с изтекъл мандат, тя дори не е попълнена като членски състав. В този ред на мисли аз продължавам да недоумявам защо миналата седмица, когато от името на парламентарната група на „Има такъв народ“ внесохме като предложение в дневния ред разглеждането на Процедурните правила за избор на Комисията, никой в тази зала не подкрепи да разгледаме Процедурните правила за избор на тази Комисия. Сега припомняте нашия дълг, който имаме към гражданите, към хората, които работят в тази Комисия, въобще към цялата тема с досиетата. Да, темата с досиетата е изключително важна – тя ще продължава да бъде като гнойна рана и ще продължава да трови живота на българската политическа система, докато веднъж завинаги не сложим на масата всичко, не отворим всички досиета, не кажем цялата истина на българския народ за българския преход. Но тази тема с досиетата се вади ей така от нищото в определени моменти, за да обслужи една или друга цел. Да, този законопроект най-вероятно е важен – не знам, не съм юрист, не мога да да споря по това дали се заобикаля съдебна практика, дали това наистина е необходимо, дали е важно. Сигурно е важно – щом сте го предложили, най-вероятно е важно. Вие сте човек, който разбира от правна материя. Въпросът е дали всеки път, когато нещо не ни хареса в съдебната практика, ние ще променяме закони. Защо правим това изключение само с този закон – конкретно за Комисията по досиетата? Благодаря Ви, госпожо Василева. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Петров. Ще бъда кратък. Колега Василева, причината, поради която не са внесени Правилата за разглеждане, е една-единствена – тя е същата, поради която не са внесени и Правилата за членове на Конституционния съд, и Правилата за Висшия съдебен съвет, за главния инспектор в Инспектората на Висшия съдебен съвет. Всички знаем каква е тази причина – тя е, че трябва да се намерят правилните хора, според които да се създадат тези правила. Едва тогава спокойно да бъдат внесени в комисиите. Ще позволите един лек упрек и към Вас, защото и Вие сте част от тази коалиция, така че и от Вас зависи. Държа да кажа, че в Правната комисия – давам Ви пример – на последното заседание аз също питах какво става с Правилата и кога ще бъдат внесени. Получих отговор – скоро.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Аз съм един от вносителите на Законопроекта, а както стана ясно вероятно за повечето от Вас, той е изготвен от самата Комисия по досиетата, както ние я наричаме накратко. Те са приели този Законопроект на свое заседание и са застанали единодушно зад него. Има в българското общество консенсус, че трябва да е ясно кога кога има принадлежност към Държавна сигурност и когато става въпрос за хора на публични длъжности, тази информация да е публична и да е ясна. Този консенсус го имаше много дълго време. С тълкувателното решение на Върховния административен съд този консенсус на практика спира да действа, и то не защото Съдът казва, че тази информация не бива да бъде разкривана, а защото според Съда има пропуск в законодателството. Тоест, както е записан Законът в сегашния си вид, едно обявяване е достатъчно. Ние обаче казваме друго нещо: трябва да е ясно кой кой е, колеги. И понеже всичко сме видели в този парламент, ние ще следим гласуването. Парламентарната група на „Демократична България“ е тук и ние всички ще гласуваме „за“. Искаме да видим обаче другите как ще постъпят. Има групи, които винаги са били на нашето мнение, уж на думи, обаче виждаме, че сега малка част от тях са в залата. Така че Ви поставяме на всички Вас политическия въпрос: по този крайъгълен камък как ще постъпите? Ще запазим ли консенсуса да е ясно кой кой е и в и в българската политика? Защото, когато преди 20 години някой е бил кандидат за общински съветник и тогава е обявен в една малка община, а сега е кандидат за народен представител, по сегашния ред той повече не трябва да бъде обявяван. има огромен риск обществото да не разбере въобще, че този човек има принадлежност към Държавна сигурност. И в тази зала има хора, които казват, че не искат тази информация да е публична, не искат прозрачност и не искат отчетност. Въпросът има две страни. страни. Тези, които обявиха, че подкрепят, Ви призовавам: как ще подкрепите – с един глас, с два гласа, с пет гласа. Това е също важен въпрос. Така че ние резултата от това гласуване ще го запазим, защото подобни дебати ще има не само в този парламент, ще има и в бъдеще, това, както казах, е крайъгълна тема на българската политика. Обръщам Ви внимание, че има Решение също така на Конституционния съд по дело № 14/2011 г., което говори за правото на информирания избор, което гражданите получават със законодателството за установяване на принадлежност на лицата на ръководни позиции държавата към Държавна сигурност. Има също Решение на Европейския съд по правата на човека от 5 декември 2017 г., което говори за подобряване на прозрачността на публичния живот и допринася за увеличаване на доверието в институциите и така нататък. Така че, уважаеми дами и господа, всъщност има две опции. Едната е да спре вече обявяването на принадлежност към Държавна сигурност за голям кръг лица, които някога в последните 30 години са били обявени, което е огромен проблем. Това би било тежка щета, това не трябва да се допуска. И другото е да бъде подкрепен нашият законопроект. Сега тези, които не искат да го подкрепят, те си намират някакви основания. Ние част от тези основания ги знаем. Те казват така: „То било административна тежест за Комисията да го обявява два пъти. Много сложно им било! Що да се събирали пак на заседание, като преди 30 години са го обявили примерно или някой го е обявил, или преди 10 години?!“ Извинявайте, ама, това са приказки за детската градина, за несериозни хора. Така че обръщам се към тази наполовина пълна, за съжаление, зала с призив, първо, да се върнете в Народното събрание и да заемете позиция, да не се криете. Ако смятате, че не трябва да има обявяване на принадлежност към ДС, си го кажете. Само че ние успяхме да постигнем един голям консенсус в предишни парламенти и този консенсус Ви предлагам да го запазим – да е ясно кой кой е. Да е ясно кой кой е. И вече хората, когато се избират публични длъжности, да взимат своите информирани решения. За това става въпрос. Така че, уважаеми дами и господа, кажете си. Не се крийте, кажете си, гласувайте. Обаче, ако подкрепяте, колеги, подкрепете както трябва, не с двама души от групата, не с трима души от групата. Ако ще подкрепяте и ще твърдите после, защото ще Ви питат хората: „Като беше онзи дебат в парламента, трябва ли да има яснота кои са от Държавна сигурност?“ И Вие ще кажете: „Ами да, ние подкрепихме.“ Има огромно значение двама ли бяхте, трима ли бяхте, или цялата парламентарна група взе това решение. Призовавам Ви колеги, да подкрепите този законопроект, внесен от „Демократична България“, но изготвен от Комисията по досиетата. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Димитров, аз ще Ви улесня, за да не наблюдавате групата на БСП – ние няма да подкрепим Законопроекта. Съветът ми е да си намерите друг крайъгълен камък. Тридесет години този крайъгълен камък много се заобли и тези зависимости едва ли интересуват вече българското общество. Днес българското общество ги интересуват други зависимости – икономически зависимости. Ето такава комисия направете зависимости от икономически лобита, които казват на депутати как да гласуват или на министри как да гласуват, или на съветници как да гласуват. А това, което казахте, че Законът е написан в Комисията, аз предлагам проверките да се правят преди кандидатиране на всички, да се обявяват и след избора отново да се обявяват. И за Нова година, тъй като парламентът има там един месец ваканция, отново да ги проверяват, да не би нещо да се е случило през тази една година – тоест три пъти в рамките на мандат, за да може българското общество да е информирано,

Той не е станал общински съветник, защото са го намерили на улицата. И когато го предлагат за депутат или за министър, те също го познават. Но ясно е, че искате този крайъгълен камък още да се бута. Аз не знам вече на колко години са тези хора, но нека да се търкаля този камък. Но пак Ви казвам: търсете друг камък, този камък вече стана заоблен, оформен, всичко е ясно, всички се знаят, всички ги познават. Наклеветиха се много хора, между другото, през тези 30 години, служили достойно на България. Но както прецените. Да Ви облекча парламентарната група на БСП няма да го подкрепи и още 25 пъти да го внасяте. Между първо и второ четене нашата подкрепа няма да я получите, надявам се на всички разумни депутати – също. Да мислим това, което интересува българските граждани – цени, доходи

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, искам да акцентирам върху тази част от Вашето изказване за консенсуса в българското общество. Аз също реферирах към този консенсус, постигнат в процеса на присъединяване към Европейския съюз. И наистина трябва да подчертаем, че това беше консенсус, който включваше и Българската социалистическа партия в ръководеното от нея правителство на господин Станишев. Тоест това беше европейски ценностен консенсус независимо от политическото минало, независимо от идеологията, независимо от актуалните злободневни въпроси на политическа подкрепа или кампания. И именно около този консенсус ние призоваваме да изградим нашата позиция. Призоваваме да основем подкрепата си на този законопроект именно върху този консенсус. И тук мисля, че не бива да има изключени политически партии. Въпросът, колеги, не е идеологически. Въпросът е ценностен. Въпросът е: искаме ли да има прозрачност, отчетност, отговорност на хората, заемащи висши публични длъжности, или искаме някакви етапи от тяхното персонално минало, времето на комунистическия режим, все още да предопределя някои техни решения? За съжаление, често сме виждали тези зависимости. Именно от тях искаме да се освободим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Славов. Има ли трета реплика, колеги? Цончо Ганев. Заповядайте, господин Ганев.

Господин Димитров си позволи от тази трибуна да каже една неистина, за да не кажа точната дума – лъжа. Защото, ако влезете сега в сайта на въпросната комисия и видите не антикорупционната търсачка на правителството, а търсачката на сайта и напишете име,

Важното в случая е следното: не да се влиза, господин Цончо Ганев, в сайта на Комисията, а когато има важни събития, Комисията да обявява лицата, които имат принадлежност към ДС, защото това събитие – обявяването, ангажира много хора и обществото разбира какво се случва. Тогава има добра информираност на гражданите, знаят кого избират и си преценяват – харесва ли им тази обвързаност, не им ли харесва, проблем ли им е, не им ли е проблем. Нека хората да имат възможност на базата на тази информираност да вземат своите решения. Обаче, колеги, искам да Ви обърна внимание, че Комисията по досиетата, както всички я наричаме, спря на практика да обявява за втори път лицата, които имат принадлежност към ДС.

няма какво да коментираме тази тема. Въпросът ми е към останалите: искате ли този консенсус да продължи да го има? Искате ли хората да са информирани, да е ясно кой кой е, особено когато заемат висши държавни длъжности? Ако искате, подкрепете категорично този законопроект, защото вече се получава така, че хората няма да знаят, няма откъде да получат тази информация, освен ако сами не влязат да търсят, а

сега да Ви няма в залата и да прецените, че няма да участвате в гласуването, а утре ще казвате: ама как, ние бяхме съгласни, двамата ни най-важни депутати гласуваха „за“; или гласуваха „за“; или да вземете това категорично и обосновано решение въпросният консенсус за прозрачност, за публичност да бъде запазен. В крайна сметка хората да преценяват, а хората като знаят кой какъв е, могат да вземат своето най-добро решение. Призовавам Ви, колеги, да подкрепите нашия законопроект, изготвен от Комисията по досиетата, защото нека да вървим в посока напред, към повече, а не по-малко прозрачност; към повече отчетност, а не по-малко отчетност. Много е важно да е ясно кой кой е. Знаете ли, като искаме да разкрием различните обвързаности, Държавна сигурност е началото, но съм съгласен, че трябва да се продължи и нататък. Това е вярно! Така че Ви призовавам да се върнат в залата тези, които ги няма,

За изказване ли, господин Ганев? Записвам и Вас.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 Аз обаче, господин Димитров, искам да се обърна към Вас. Вие няколко пъти заявявахте, че залата е полупразна, сочехте парламентарната група на ГЕРБ-СДС, но и хората от Вашата парламентарна група на този етап не са тук. Ще Ви напомня, че аз бях говорил с Комисията, преди Вие да бяхте говорили с нея, и Вие ми казахте: дайте сега да не бързаме, ще се разберем, ще го внесем сигурно заедно. Защо не го внесохме заедно, е друга тема. тема. Искате да получите категоричната подкрепа на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а когато бях предприел инициативи и се разбрахме, че бихме могли да го внесем заедно, не го направихте. Искате да изпъкнете – няма лошо.

но поради липса на закон за лустрацията имаме нужда от този закон, имаме нужда от тази комисия и имаме нужда от тази поправка, която Вие сте Тази поправка дава възможност наистина тези, които са били обявявани преди известно време, и поради практиката на съда това нещо да не се случва, да бъдат обявявани отново. Разбира се, избирателите са в правото си да изберат или не някого, който присъства в листата за общински съветник, било то и за народен представител, но обществото ще бъде информирано. Избирателите на отделни политически формации, които заявиха, че няма да потвърдят този си ги харесват бившите агенти и си ги подкрепят, но останалите поне да знаем кои са тези представители. Що се отнася до консенсуса, той наистина е нарушен. Аз само ще напомня, че тази комисия не само че беше приета по времето на министър-председателя Сергей Станишев, но тя се оглавява от представител на БСП – господин Костадинов.

нека да се обединим около това предложение, независимо как беше внесено то, да го подкрепим и на тази комисия няма да ѝ стане нищо, ако всеки път, когато наближат избори, обявява съпричастност към

казвате: я изчакайте малко сега да мине малко време. За мен същината на този проблем е друга. Уважаеми колеги, Държавна сигурност е била маша в ръцете на комунистическия режим, на управлението на комунистите и именно това е проблемът в цялата тази ситуация. Разбира се, за отделните законопроекти няма да се спирам. Ако голяма част от служителите на Държавна сигурност вече не са сред нас, но днес, не казвам в тази зала, се чуват от техните синове гласове, които казват – видите ли, ние сме най-големите демократи.

Господин Христов, аз съм един от хората, който е обявен от Държавна сигурност за враг на народа, и то преди 1989 г., и то официално, познавам ситуацията тогава много добре. Но освен това знам и много неща. Вие така с едно

защото, като се върнем в историята назад и като извадим досиетата, които бяха извадени от Комисията, Вие видяхте колко от ръководните дейци на СДС се оказаха агенти на Държавна сигурност. Нали си го спомняте това нещо, и то от най-, най-високо ниво. Аз съм напълно съгласен с думите на Георги Свиленски тук, че сега в един изключително тежък период, период, който изисква обединение на нацията, изисква търсенето и решаването на нейните най-големи проблеми, които той така внимателно се опита да ги опише, и мисля, че до голяма степен успя, да продължаваме да се въртим в миналото и да вадим скелети от гардероба. Още повече, че с тези досиета, преди да бъде създадена Комисията, нали знаете колко манипулации бяха извършени? Сигурно знаете и аз знам също. И затова ми е болно, че интелигентни хора, като колегите от „Демократична България“, имайки една добра идея, безспорно неволно стават участници в това да започнем едно ровене в миналото, да търсим... Искам да кажа на господин Димитров, когото дълбоко уважавам, дори да е нарушен консенсусът, аз не го приемам, че е нарушен консенсусът, но веднъж обявен агент на Държавна сигурност, в списъци за народни представители и кандидати или за общински съветници, в момента, в който се появи отново в медиите, той моментално бива изрисуван като такъв. Няма прошка там, господин Димитров, няма прошка. Така че не виждам особена тежест в това, което дискутираме в момента, и това е една от причините, заради която лично аз като тежко потърпевш, ама наистина много тежко потърпевш

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Христов, когато навремето спечелихте цялата власт с малко, но завинаги, имахте прекрасната възможност да приемете Закона за лустрацията, не го направихте, защото трябваше да лустрирате цялото ръководство на СДС тогава, всичките Ви министри, заместник-министри и хора по различните структури на властта. А що се отнася до кръста, не това е Вашият кръст. Вашият кръст, е че въведохте разбойническата приватизация воглаве и с моя любимец, и любимеца на ДПС Прокопиев. Това е друга тема.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

Да, имаше внедрени агенти и заради тези внедрени агенти не беше приет Законът за лустрацията в началото на демократичните промени. Заради тези внедрени агенти СДС беше разбит впоследствие и Вие много добре знаете как това се случи. Да, грешка беше, че ние 1991 г. не приехме Закона за лустрацията. Поне да запазим възможността на Комисията за разкриване на съпричастност на хора към тайните служби да остане да работи и в бъдеще. бъдеще. Господин Михайлов, самият факт, че Вие сте член на парламента, означава, че Вашите избиратели нямат нищо против хора като Вас. Това си е тяхно право, всеки има право да прави своя избор, но нашата теза е, че всички граждани трябва да знаят кой кой е и това трябва да продължи дотогава, докато има все още живи, съпричастни към онези тоталитарни служби. Що се отнася до подмятането от страна на господин Георгиев или обвинението за носене на кръста и за приватизация, и за земеделие, и така нататък, дайте да не влизаме в този омагьосан кръг, защото аз ще кажа, да, да, ще Ви кажа, че на няколко пъти фалирате държавата,

По трудния път ще го разберат! Защото, когато останалите държави направиха приватизация – имам предвид и Балцерович в Полша, и Клаус в Чехия, и „Тройханд“ агенцията в Германия, ние тук тъпчехме на едно място. Промените в България започнаха седем години по късно и затова сме на последно място – заради Вас. Благодаря Ви, господин Христов. За лично обяснение? Заповядайте, професор Михайлов,

Господин Христов, трябва внимателно да слушате изявленията на народните представители и пак не ме слушате в момента. Така казахте, да не кажа точната дума, глупост, но неверен факт. Аз не съм изявил от тази трибуна, че съм бил съпричастен с органите на Държавна сигурност, а че бях обявен от тях за враг на народа. Чухте ли ме добре? А Вие казахте точно обратното тук от трибуната. Не, не, много правилно съм Ви разбрал. Вие се изразявате по начин, който е неправилен и във във вреда на една политическа сила. Аз се опитах да Ви кажа, че като човек, и немалко български социалисти са пострадали от Държавна сигурност, тук има и други хора, които са пострадали от Държавна сигурност, но те не поставят този въпрос сега по този начин, тъй като имаме други важни репери в момента на нацията. Това се опитах да Ви кажа, а Вие излязохте от трибуната и казахте нещо, което е толкова различно и толкова невярно,

са работили за държавата. Факт е, че както каза господин Димитров, ВЪЗРАЖДАНЕ и „Демократична България“ нямат нищо общо във всяко едно отношение. (Ръкопляскания от ДБ.) Факт е, че днес четоха декларация България да изпраща оръжие на Украйна. Факт е, че искат икономиката ни тотално да се срине, като България наложи и участва в още по-строги санкции спрямо Руската федерация. Факт е, че в момента обсъждаме Законопроект, който коства на нашата държава близо 4,5 милиона само за тази година, а връщайки се назад 17 години, искам да Ви кажа, че според бюджетите, които са били годишно почти 70 милиона 70 милиона от нашите пари – на нас като данъкоплатци, са били използвани – и Вие, точно „Демократична България“ и различните метастази през годините, както и да сте се били наричали, да използвате за бухалка и да оплюете хора, които са били част от разузнавателния екип на България, хора, които са работили и са рискували живота си в чужди държави, защото Вие ги приравнявате тях с доносниците, които са доносничили, че някой е разказал мръсен виц за Тодор Живков например, това няма как да се сравни и няма как Вие да слагате под общ знаменател единия с другия. Няма как да продължавате вече 32 години да ровите за хора, които са или починали, или на преклонна възраст и по никакъв начин не участват където и да било. Но за да претопляте една стара манджа, без извинение, това струва на нашия данъкоплатец и на нас 4 милиона и половина само за тази година. Само за тази година! И Вие ще продължавате да ровите там. Извинявайте много, Вашата пътеводна светлина – Иван Костов, отказа да въведе лустрация. Защо? Защо? Защото това и Вие не можете да обясните, защото ще дуднете и ще обяснявате всичко друго, но няма да дадете обяснение защо не въведохте лустрация. Аз съм съгласен, няма проблем, но Вие това нещо отказвахте, имахте цялата власт в тази държава – и тук, и в съда, и в прокуратурата – навсякъде, но отказвахте. А в момента искате да изразходвате държавни пари. 70 милиона за всичките тези години достатъчно ли Ви е? Не Ви е достатъчно, искате още. Няма как ние да подкрепим нещо, което... Между другото, имате министър на електронното управление. Излиза тук Мартин Димитров и заявява: „Нашият народ не е узрял да проверява в интернет.“ А кога е узрял? Оттеглете го въпросния господин да не е министър на електронното управление. За какво правим там и какво ще въвеждаме? Може да ръкомахате до утре, но е факт, че всичкото това нещо си правите на гърба на хора, които са рискували живота си за България, служили са достойно на българското разузнаване, рискували са живота си в чужди, вражески държави на България, а Вие в момента ги приравнявате с доносници. Ето това правите Вие на гърба на българския данъкоплатец.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ганев, не знам как се стигна до темата за електронното управление. Досега тя е била надпартийна и консенсусна. Надявам се да си оттеглите това изказване, конкретно за електронното управление, защото ясно е на всички, че има какво повече да правим в електронното управление. Трябва да работим повече за дигитална компетентност в нашия народ.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ганев, пропуснахте да кажете няколко неща. Две са нещата в последните 30 години, които доведоха до разбиване на българското разузнаване – скандалът „оня списък“, който много удобно повечето от Вас не си спомнят, и второто е Комисията по досиетата. Това, което също не чух в тази зала, е, че в Държавна сигурност е имало няколко отдела и само един от тях е бил свързан с политиката. В другите отдели са работили български разузнавачи, които са рискували живота си за българската държава. Тези разузнавачи, тези хора, които са работили за България, тази комисия ги поставя в риск. много от тях съдбата им беше съсипана. Много достойни хора бяха обществено осъждани. Много достойни хора загубиха и работата си. Много достойни хора в момента не могат да допринасят с професионализма си за държавната сигурност, за националната ни сигурност, точно заради работата на тази комисия, която не отграничава този, който е доносничил срещу състудентите си, от този, който е рискувал живота си, за да защити интересите на България. Искам да Ви помоля да се замислите върху още едно нещо. В момента националната ни сигурност е пробита, това е ясно. Но как ние да набираме нови разузнавачи, при положение че примерно след 10 години някоя друга комисия ще реши да разкрива имената им и те да бъдат подложени на обществено осъждане.

Заповядайте, господин Славов, имате думата. АТАНАС СЛАВОВ (ДБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ганев, от дебата, който се получи въз основа на Вашето изказване, стана ясно едно.

да слушаш ултралибералите от „Демократична България“ на фона на двуцифрена инфлация, на фона на фалиращи фирми, на фона на най-бедния народ в целия Европейски съюз, на фона на всичкото това нещо, което имаме в момента в нашата държава, те да говорят, да отнемат парламентарно време и да се борят със скелетите в гардероба. Изключително вълнуващо е да имаш министър на електронното управление, който още не е внесъл нужните законодателни промени и се води агенция. В същото време преди година същият този министър да седи и да обяснява как е нужно само няколко промени в няколко закона, за да може всичко да започне да се случва в електронното управление, а вече почти три месеца същият този човек нищо не прави и няма нищо внесено, и няма нищо на обсъждане. Това показва що за законодателна дейност развивате Вие в този парламент, защото се занимавате само и единствено с Путин, с Русия, с всичко друго, но не и с актуалните проблеми на нашия народ. Това са Вашите проблеми, но за съжаление, това не са проблемите на народа ни. За огромно съжаление на Вас, разбира се, защото много по-важно е да обсъждаме в момента икономически проблеми, да обсъждаме енергийния сектор, да обсъждаме всичкото това нещо, което предстои, отколкото да ровите там, където няма да намерите нищо. Разбирам скудоумието на всичкото това нещо, което се случва, но не прави чест точно на хора, които имат претенции за модерни и за мислещи напред, да гледат назад само и единствено, никъде другаде, само назад, а в същото време да вадят скелети и да претоплят неща, които нямат никаква тежест, защото хората, които в момента си позволявате да опетнявате за пореден път, са достойни разузнавачи. Дали ВЪЗРАЖДАНЕ е наследник на БКП, питайте БСП, те да Ви кажат, защото току-що много лошо ги ударихте. Коалиционен партньор са Ви, между другото. Ние нямаме нищо общо с БКП, напротив, морално Вие имате общо с БКП, защото, когато трябваше да направите въпросната лустрация, Вашият министър-председател тогава, мога да Ви покажа и цитати от медиите към онзи ден, категорично отказва. Казва, че това е ненужно, казва, че това ще всее раздор в обществото и че е напълно закъснял процес. Цялото това нещо, пак казвам, не е актуално към днешна дата и няма нищо общо с актуалните проблеми на нашето общество общество, което е разделено, общество, което е икономически бедно, общество, което изчезва в демографската си криза. ПРЕДСЕДАТЕЛ Само не разбрах защо се обръщате към „Демократична България“, при все че СДС са представлявани в парламента. Но това е Ваше право. Господин Карадайъ, заповядайте за изказване.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

не затова, че този законопроект решава въпросите, свързани с инфлацията, галопиращите цени, или решава въпросите на малките земеделски производители, които ги закриваме закриваме и ги унищожаваме в момента, или изобщо подобрява социално-икономическата среда и начина на живот на българските граждани, а това са актуалните въпроси днес на българските граждани. така или иначе, след като е в дневния ред този законопроект, ние ще го подкрепим. Но искам да напомня и няколко неща, които днес се казаха. Примерно господин Христов напомни от залата, което беше добре, малко с помощ естествено, че „Движение за права и свободи“ е инициатор на този законопроект в началото и този закон е факт благодарение на „Движение за права и свободи“. Това е вярно. Оттам нататък обаче да дойдем по същество до Закона, защото има някои неща, които се споменаха във времето. Да речем, кой каква вина има за 30-годишния преход в България. Аз мога да говоря за периода, в който „Движение за права и свободи“ е участвало в управлението на страната. Например след приватизацията 2001 г. дългът на страната беше над 17 милиарда, говоря за нетния дълг на страната при разбита икономика. От 2001 г. до 2009 г. „Движение за права и свободи“ участваше във властта и могат да се проверят данните, нетният дълг 2009 г. е около 1 милиард. Средно по 2 милиарда дълг са се връщали в тези осем години, когато „Движение за права и свободи“ е участвало във властта. След това за сравнение може да се види, че примерно в края на 2020 г. дългът на страната е над 20 милиарда. Тоест за тези десетина години има нов натрупан дълг над 20 милиарда. Тоест средно по 2 милиарда дълг се е трупал тогава. А данните за 2021 г. сега съвсем скоро излязоха, още 2 милиарда дълг отгоре. Ето сравнението за управлението кой, кога, как е управлявал и какво се е случвало, когато „Движение за права и свободи“ е участвало в управлението на страната. Затова и господин Ганев казва, че 17 пъти едно лице е било проверявано, което е струвало 70 милиона на българския данъкоплатец, горе-долу това беше формулировката. Да, господин Ганев, може и да е така, може и да сте прав, но демокрацията е скъпа. Скъпа е демокрацията и ние трябва да я пазим демокрацията, защото, когато е трябвало да защитаваме правата, свободите и демокрацията в България, една част от гражданите са мълчали и затова днес ние като демократи трябва да защитаваме демокрацията. Всички ние заедно трябва да вървим по този път. Не само че според Вашата оценка „Демократична България“ са били с някакви евро-атлантически излияния, може би сте прав, че са само с излияния, трябва да сме с евро-атлантическите ценности тук в тази зала и да отстояваме тези ценности, да отстояваме правата и свободите на българските граждани, да отстояваме демокрацията в България – това трябва да правим. А конкретно колкото до Законопроекта, има едно съдебно решение, което казва: „втори и последващи решения на Комисията не са нужни, когато едно лице е обявено“. Обаче, от друга страна, има една такава ситуация – защо българските граждани сами да се ровят и да търсят аджеба дали някой е обявяван, или не е обявяван в годините, след като Комисията може да напомня кой е бил обявяван и кой не е бил обявяван. От тази гледна точка ние ще подкрепим този законопроект с идеята, че между първо и второ четене този текст, който сега е предложен, ще получи достатъчно добра редакция, за да не се налага Комисията с втори и последващи решения 17 пъти да обявява едно и също лице, а след като той веднъж вече е обявен, когато пак попадне в категорията лица на Комисията и бъде проверяван, Комисията да каже – еди-кога си, с еди-кое си решение въпросното лице е било обявено, тоест той е принадлежал към структурите на Държавна сигурност към онова време, каквато е целта на този закон. Аз така разбирам този законопроект и затова ние на първо четене ще го подкрепим с идеята, че между първо и второ четене ще намери правилната редакция. Алтернативно на това, че едно лице веднъж е премълчавано и ние да разчитаме, че българските граждани ще издирват кой, кога и защо е бил обявяван, за нас е равносилно на премълчаване, а премълчаването пък за нас е равносилно на прикриване на онези събития, които са се случвали тогава. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС. Частични

Не, господин Карадайъ, българският народ в огромната си част отказва да изповядва евро-атлантически ценности. Това, че тук има шест партии, които застават зад тези евро-атлантически ценности, а ние от ВЪЗРАЖДАНЕ не ги припознаваме, не значи, че българският народ ги иска. Нещо много по-важно. Кога хората в тази зала ще свикнат с мисълта, че българският народ може сам да взима решения, сам да решава кое е значимо за него, кое е правилно за него и кое трябва да се случва? Защото е крайно време българският народ да бъде питан. Както е крайно време да имаме доверие българският народ дали иска дадена информация да я има или няма. Защото това, което казахте – пак припомням – струва само за тази година 4 милиона и половина на нашия бюджет, при положение че тази информация я има на сайта, при положение че в този бюджет имаме цял министър на „Демократична България“ с прилежащата му администрация, нищо не правейки, и на този фон ние да искаме още един паразитен орган, който да издържаме. Не, българският народ, когато му е важно, ще намери нужната информация, която в крайна сметка, пак казвам, е публична и е налице. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Карадайъ, съгласен съм с голяма част от Вашите тези. По същество в тази промяна на Закона има логика. Въпросът е, че тази точка не е внесена с цел да се даде повече информация за Държавна сигурност и така нататък. Тя е внесена, за да не стигне до нашата точка пета, която за създаване на Анкетна комисия за аферата GЕMCORP , заради това е този дълъг дебат около една техническа поправка, защото това е техническа поправка. Между другото, целият дебат за смисъла на Държавна сигурност, който виждам в Програмата, че ще се води и утре – е една димка. Това ще го кажа на колегите, които тук – ние вече повече от час, че и час и половина, дебатираме за Държавна сигурност. Пак става димка тази тема, а това не е почтено към хората, които са пострадали от Държавна сигурност. Да се ползва тази тема, за да изместите корупционния скандал, в който в момента се овърта цялото българско правителство, е крайно непочтено към жертвите на комунистическия режим, да ги ползвате отново,

Това е причината. За съжаление, през последните 30 години – понеже тази тема се използваше конюнктурно за политически цели, а не за да се

Има време, което регламентира времето на парламентарните групи, така че няма значение кой колко е използвал – това е лична воля. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Карадайъ, репликата ми е към Вас и с една молба. Като че ли пожалихте залата, като не разкрихте докрай целия преход. Защо? Ние говорим днес за Държавна сигурност, за нейните отрочета и това, което се е случвало на демократичния свят благодарение на Държавна сигурност, но някак си прежалихме тази приватизация, която беше извършена от наследниците на държавна сигурност, които цитираше и господин Георгиев. Какво се случи с тяхната приватизация? Защо никой не ги закача повече от 20 години, а те подаваха министри на ГЕРБ – тези отрочета? Това чухме от признанието на лидера на ГЕРБ, че те са подавали министри, че те имат последните 20 години министри, тези, които участваха в приватизацията, а са наследници на едновремешната комунистическа партия. Защо ги жалим тях? Не ли е това задкулисието, което стои зад нас и ние не смеем да го посочим и да кажем: „Проблемите са оттам“, и тези генерират проблеми, те висят като воденичен камък и на демокрацията, и на тези ценности, които… евро-атлантическите ценности са човешки ценности на права, на свободи. Тези, които са избрани тук – те са избрани от народа, те не са самозванци.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ганев, за евро-атлантическите ценности и отказа на българския народ да споделя тези ценности и кой как представлява народа, и говори от името на народа, само мога да кажа, че в представителната демокрация българският народ говори чрез своите представители – народните представители. Така е и съгласно Конституцията, тоест ние сме призвани тук да говорим от името на българския народ и да решаваме проблемите на българските граждани, затова сме тук и да им подобряваме живота. А иначе, доколкото за евро-атлантическите ценности, изборът на „Движение за права и свободи“ е казвано от тази трибуна тук в далечната 1991 г., че България трябва да бъде част от НАТО и Европейския съюз. България стана член на НАТО и Европейския съюз, когато „Движение за права и свободи“ участваше в управлението на страната, и днес ние продължаваме да отстояваме тези ценности. За наша радост в огромното си мнозинство и народните представители, и българският народ споделят тези ценности. Господин Биков, прав сте. Да, това е поредната подмяна на промяната. това управление се самонарича промяна, но това е подмяна. Има едни теми, по които не е много комфортно да се говори. Надявам се, че и до пета точка ще се стигне днес, но така или иначе, когато дебатът върви по тази точка, все пак е добре да си кажем и нашето виждане. Колкото до господин Летифов. Господин Летифов, прав сте, за съжаление – съгласен съм с Вас. Наследниците на комунистическата номенклатура, нереализирани в края на комунизма, се опитаха да заемат дясното в България още в зората на демокрацията и да инженерстват в целия политически спектър. Бизнесът им е от подаръци от приватизацията. Ако се провери, може да се окажат и кражби от приватизацията, днес са медийни монополисти и се опитват да бъдат носителите на единствената истина в България. Истинското задкулисие е това. Да, визирате кръга „Капитал“ и всички, които са там. Прав сте! За съжаление е вярно, но всички ние тук в Народното събрание, ако искаме да се борим с това задкулисие, трябва да положим и усилие. За съжаление обаче, това задкулисие има съответните проксита и в това Народното събрание, и в днешното управление на държавата. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от